Þá hafa borist bréf frá Birni Leví Gunnarssyni, Andrési Inga Jónssyni og Jódísi Skúladóttur um að þau verði fjarverandi á næstunni. Í dag taka því sæti á Alþingi 2. varamaður á lista Samfylkingarinnar í Reykjavíkurkjördæmi norður, Magnús Árni Skjöld Magnússon, en 1. varamaður hefur boðað forföll,

1. varamaður á lista Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi, Friðrik Már Sigurðsson, 1. varamaður á lista Pírata í Reykjavíkurkjördæmi suður, Halldór Auðar Svansson, 1. varamaður á lista Pírata í Reykjavíkurkjördæmi norður, Lenya Rún Taha Karim, og 2. varamaður á lista Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs í Norðausturkjördæmi, Kári Gautason, en 1. varamaður hefur boðað forföll. Magnús Árni Skjöld Magnússon, Friðrik Már Sigurðsson, Halldór Auðar Svansson, Lenya Rún Taha Karim og Kári Gautason hafa áður tekið

Hæstv. forseti. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hefur fengið til meðferðar tilkynningu landskjörstjórnar um kosningu Viðars Eggertssonar sem er 2. þingmaður á lista Samfylkingarinnar í Reykjavíkurkjördæmi suður.

1036, um samninga við skólaþjónustu, frá Eyjólfi Ármannssyni. Að lokum hafa borist bréf frá félags- og vinnumarkaðsráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þskj. 286, um búsetuúrræði umsækjenda um alþjóðlega vernd, frá Ásmundi Friðrikssyni,

á þskj. 376, um þjónustu við fatlað fólk á heimili sínu, og á þskj. 385, um aðgengi fatlaðs fólks að réttinum, báðar frá Ingu Björk Margrétar Bjarnadóttur,

á þskj. 573, um móttöku flóttafólks, frá Eydísi Ásbjörnsdóttur, og á þskj. 593, um breytingu á fjárhæðum örorkulífeyris, tekjutryggingar og heimilisuppbótar, frá Jóhanni Páli Jóhannssyni.

og allar götur síðan hefur hvílt leynd yfir þessari greinargerð. Nú berast mér þær fregnir að enn og aftur hafi forseti ákveðið að fresta því að aflétta leynd af þessari greinargerð um eina viku í viðbót. Við vitum svo sem ekki hversu margar vikur í viðbót það verða miðað við það sem á undan er gengið. Í síðustu viku bárust okkur fréttir af því að settur ríkisendurskoðandi, Sigurður Þórðarson, sé mjög ósáttur við að Alþingi skuli ekki enn hafa afgreitt greinargerð hans

bréfi. Ég vil spyrja: Hvað veldur þessum endalausu töfum hæstv. forseta? Er ekki kominn tími til að þessi greinargerð fái að líta dagsins ljós?

að því er virðist til aðila sem tengdust og sátu beggja vegna borðs. Það er auðvitað rannsóknarefni að slíkt skuli eiga sér stað, að stjórnarmenn í

spurningin um afhendingu greinargerðar setts ríkisendurskoðanda frá 2018 hefur verið til umfjöllunar í forsætisnefnd og er þar enn. Þar takast á, eins og fram hefur komið, tvenns konar sjónarmið, annaðhvort að við eigi almenn ákvæði upplýsingalaga eða hins vegar sérreglur í lögum um Ríkisendurskoðun, sem fela það í sér sér að Ríkisendurskoðun getur ákvarðað að gögn sem unnin eru meðan á meðferð máls hjá Ríkisendurskoðun stendur verði ekki gerð opinber. Það hefur verið afstaða ríkisendurskoðanda, bæði þess sem nú situr og þess sem á undan honum sat. Þess ber líka að geta, eins og hv. þingmenn vita, að skýrsla Ríkisendurskoðunar sem lögum samkvæmt var skilað til Alþingis vorið 2020 var tekin fyrir í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd lögum samkvæmt á síðasta kjörtímabili. Þeirri athugun var ekki lokið en stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd getur tekið málið upp aftur, kjósi hún að gera það,

kallar beinlínis eftir því í fjölmiðlum og í bréfaskrifum til hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar að skýrslan verði birt

þá held ég að margra hluta vegna, bara í ljósi þeirrar áru leyndarhyggju sem virðist umlykja Lindarhvol og málefni þess félags þessa dagana,

og það er ekki eftir neinu að bíða að klára það og gera hana opinbera sem er í takti við óskir setts ríkisendurskoðanda sem hafa ítrekað komið fram. Herra forseti. Sá leyndarhjúpur sem hefur verið sveipaður um ráðstöfun stöðugleikaeigna og starfsemi Lindarhvols ehf. er eiginlega að verða að sjálfstæðu ímyndarvandamáli fyrir Alþingi. Það er hálffjarstæðukennt fyrir okkur þingmenn og fyrir almenning að lesa fréttir um efni þessarar skýrslu, lesa frétt af dómsmálum þar sem sem embættismaður Alþingis er kvaddur til til að bera vitni um það sem þar kemur fram, án þess að við höfum aðgang að skýrslunni. Þetta er greinargerð sem embættismaður Alþingis skilaði Alþingi og við eigum að fá að sjá það sem stendur þar.

Það taldist þörf á því að fá utanaðkomandi aðila til að fara sérstaklega yfir þetta mál og sá aðili lauk sinni vinnu og skilaði afrakstrinum. Hvernig má það vera, í ljósi þess að það var talin þörf á sínum tíma á að fá utanaðkomandi mann til að fara yfir málið og hann skilaði vinnu sinni, að forsætisnefnd Alþingis sé enn að velta því fyrir sér fimm árum seinna hvort það sé rétt að birta skýrsluna?

þessari skýrslu, birta hana í samræmi við vilja nefndarinnar og, eins og komið hefur fram hér, lögfræðiálit sem unnið var fyrir nefndina? Forseti vill minna á að greinargerð setts ríkisendurskoðanda frá sumrinu 2018 fól ekki í sér endanlegar lyktir máls af hálfu þeirrar stofnunar. Um var að ræða skjal sem var sent forseta Alþingis og fleirum til upplýsingar þegar settur ríkisendurskoðandi lét af störfum vegna þess að sú vanhæfisástæða sem fyrir hafði verið hjá þá kjörnum ríkisendurskoðanda var ekki lengur fyrir hendi af því að nýr maður var tekinn við stöðu ríkisendurskoðanda. Þarna var ekki um að ræða endanlega úttekt Ríkisendurskoðunar heldur var áfram unnið að verkefninu á vegum Ríkisendurskoðunar í tvö ár og skýrslu skilað til Alþingis sem hefur verið opinbert gagn frá því í maí 2020.

Rökin fyrir því hvort upplýsingalög eða sérlög eigi við halda einfaldlega ekki vatni. Þessi útvíkkun og teyging á gildissviði laganna er einhver fráleit aðferð til þess að komast hjá því að birta þessa skýrslu. Þessi skýrsla hefur legið fyrir núna í mjög langan tíma og ég held að við skuldum þjóðinni það, á grundvelli gagnsæissjónarmiða, að birta hana. Ég las eina fyrirsögn um daginn og þar stóð: Leyndarhvol.

að það að sérregla ákvæðis 15. gr. laga um Ríkisendurskoðun eigi við er ekki fráleitari lögskýring en svo að úrskurðarnefnd um upplýsingamál hefur tvívegis komist að þeirri niðurstöðu að hún ætti við varðandi þessa tilteknu greinargerð,

Það er alveg ótrúlegt að það skuli vera fimm ár liðin frá því að þessi greinargerð kom til hæstv. forseta og hún sé ekki enn orðin opinber. Er það virkilega þannig að ef greinargerðir eða skýrslur koma inn sem láta þann flokk sem er með þingforsetaembættið líta illa út þá sé bara hægt að stoppa hlutina, helst fram yfir næstu kosningar eins og gert var við skýrslu um félög í skattaskjólum? Ja, við erum að fara að ræða hér á eftir mjög svarta skýrslu um fiskeldi. Var það eitthvað sem hæstv. þingforseti spáði í að setja bara ofan í skúffu hjá sér til að ekki þyrfti að ræða hversu alvarleg staðan væri þar?

gerð var opinber og kom til þingsins í apríl eða maí 2020. Þær fara allar í þá eðlilegu málsmeðferð sem þingsköp og sérlög gera ráð fyrir.

Nú er það þannig að ólíkt fyrirkomulaginu í öðrum nefndum þingsins er forseti alráður í forsætisnefnd. Þannig getur hann hunsað meirihlutavilja í nefndinni og í raun og veru bara gert eins og honum sýnist. En það er náttúrlega á þeim forsendum að hann er

Síðan koma mótmæli frá Lindarhvol og þau virðast trompa forsætisnefnd. Það þykir mér pínulítið alvarlegt og ekki pínulítið, mér þykir það mjög alvarlegt mál að kjörnir fulltrúar, forsætisnefnd, séu búnir að taka ákvörðun og svo komi álit frá Lindarhvoli sem í rauninni bætir engu við, enda voru þeir búnir að hafa fimm ár til þess að skrifa álit — bætir engu nýju við — og allt í einu skiptir ákvörðun forsætisnefndar engu máli. Það blasir líka við að settur ríkisendurskoðandi óskar eindregið eftir því að þetta verði birt. Hann virðist ekki líta svo á að þetta hafi verið vinnuplagg. Hann virðist líta svo á að hann hafi skilað vinnu sem hann vilji að sé gerð opinber vegna þess að hann liggi undir ámæli.

þessari birtingu á þeirri forsendu að þarna væri um að ræða skjal sem var í miðri vinnu og átti eftir að eiga sér stað tveggja ára vinna af hálfu Ríkisendurskoðunar áður en endanlegri skýrslu var skilað.

Hæstv. forseti. Ég kem hér upp af því að orðum var beint að hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Nú eru málin þannig hér á hinu háa þingi að hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd getur ekki aflétt trúnaði af greinargerðinni. Það er á borði forsætisnefndar og hefur verið alllengi og eins og þingmenn hafa hér rakið þá virðist vera meiri hluti fyrir því í forsætisnefnd að birta greinargerðina. Ég velti fyrir mér, svona vegna

Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd fjallaði um það á síðasta kjörtímabili en lauk ekki þeirri vinnu. Núverandi stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hefur vissulega fullt sjálfstæði um það hvort hún tekur það til meðferðar eða ekki. En það er sú skýrsla sem Alþingi hefur til afgreiðslu

Virðulegi forseti. Þetta er einmitt hin áhugaverða staða. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd getur ákveðið að taka aftur upp skýrslu ríkisendurskoðanda um Lindarhvol en getur ekki tekið neitt tillit til greinargerðar setts ríkisendurskoðanda í þeirri vinnu nema hún sé tilbúin að undirgangast trúnað og gefa þar af leiðandi ekki neitt út í sinni skýrslu um það sem stendur í þessari greinargerð. Þetta er auðvitað mjög bagaleg staða, virðulegi forseti. Ég reyni að hafa það sem almenna reglu að taka ekki við gögnum í trúnaði vegna þess að við erum þjónar almennings sem eigum að geta talað um það sem við verðum vísari í okkar störfum en eigum ekki að sitja á því

Þetta er auðvitað bara einhver hringavitleysa, virðulegi forseti. Þetta verður að hætta.

í einhverju ferli sem átti að taka einhvern langan tíma, en umræddur aðili gerir það ekki. Hann lítur ekki á þetta sem vinnuplagg. Þetta er sjálfstæð skoðun þess sem framkvæmdi þetta. Hann vill að sjálfsögðu að sú skoðun líti dagsins ljós.

Mér þykja þetta skrýtin vinnubrögð. Það er þá möguleiki á því, forseti, að drepa niður umræðu og ólíkar skoðanir með því að fá bara einhvern annan til að breyta þessum vondu skoðunum.

athugun Ríkisendurskoðunar á málinu var ekki lokið, það átti eftir að afla frekari upplýsinga, það átti eftir að afla andmæla, það átti eftir að fá fleira fram í málinu áður en niðurstaða Ríkisendurskoðunar lægi fyrir. Um var að ræða skjal sem lýsti stöðu málsins þegar þá settur Ríkisendurskoðandi lét af störfum og aðrir tóku við verkefninu. Þetta gerir það að verkum að hér er auðvitað ekki um að ræða endanlega niðurstöðu Ríkisendurskoðunar hvað það mál varðar.

Það voru blaðamenn nokkrir sem sátu í gegnum aðalmeðferðina og fluttu af henni fréttir eins og gengur og gerist og það blasir við af þeim fréttum sem úr þeim málflutningi hafa borist að það er eitt og annað sem virðist hafa verið heldur óhönduglega farið með í vinnu Lindarhvols. Þegar við berum saman skýrslu Ríkisendurskoðunar sem barst 2020 og síðan þann þann tón sem virðist hafa verið sleginn í greinargerð setts ríkisendurskoðanda árið 2018, þá heyrist manni tónninn sem er sleginn í greinargerð setts ríkisendurskoðanda 2018 vera miklu nær

Því langar mig svolítið til þess að spyrja virðulegan forseta: Telur virðulegur forseti sig þess umkominn að snúa við ákvörðun forsætisnefndar eða hvað er það sem verið er að ræða í nefndinni? Nú hefur forseti ítrekað sagt að þetta sé til umfjöllunar í forsætisnefnd og mér skilst að það hafi verið það árum saman.

Það er rétt sem fram kemur hjá hv. þingmanni að forsætisnefnd ákvað síðasta vor að fara í birtingu eða afhendingu á viðkomandi skjali til blaðamanns sem eftir því hafði óskað.

fyrir tæpu ári síðan að birta þessa — hvað sem við skulum kalla það, hvort heldur sem forseti ákveður og hver sem er, sem ákveður að kalla það vinnuplagg eða hvað eina annað sem er. Það breytir engu. Staðreyndin er sú að við viljum láta birta þetta.

Mér finnst það t.d. grafalvarlegt mál og mér finnst það stórt mál að það sé löngu orðið tímabært að það komi hér bara rannsóknarnefnd sem fjalli um Lindarhvol og allt sem þar gekk á frá A til Ö.

heimildum sem hún hefur aflað þeirra upplýsinga og tekið þau mál til umræðu, fengið þá gesti eða aflað gagna sem hún óskar eftir, eins og reyndar var líka heimilt á síðasta kjörtímabili.

sem um ræðir hér í dag sem eru gögnin sem forseti situr á. Mér er spurn hvort ekki þurfi hreinlega rannsóknarnefnd til að rannsaka embættisfærslur forseta í þessu máli. Af hverju er verið að sitja á þessari skýrslu svona lengi? Af hverju fá þessi gögn ekki að líta dagsins ljós? Hverja er verið að vernda?

Enginn lét lífið í þessum voðaatburði en fimm voru fluttir á sjúkrahús. Þarna eru hýstir í iðnaðarhúsnæði fíklar sem eru í virkri neyslu að segja er búið að setja þarna inn 7–8 hælisleitendur. Fólk sem er að koma hingað og leita eftir betra lífi hefur verið sett inn í eiginlega ólýsanlegar aðstæður. Ég velti fyrir mér, og þess vegna langar mig að ræða þetta við hæstv. ráðherra — ég hefði raunar getað nefnt þetta við svo marga fleiri ráðherra; það væri gaman ef þeir tækju saman höndum, félags- og vinnumarkaðsráðherra, dómsmálaráðherra og heilbrigðisráðherra, þess að virkilega koma með heildstæða sýn á það hvernig við erum að fara með þetta fólk. Þetta fólk sem er fárveikt og mætir slíkum og þvílíkum fordómum í samfélaginu að það er eiginlega sárara en tárum taki.

Ég vil byrja á því að benda á að þingmenn Vinstri grænna hafa lagt fram á Alþingi þingsályktunartillögu þar sem kallað er eftir því að skapa umgjörð um þennan viðkvæma samfélagshóp og taka áfangaheimilin til frekari skilgreiningar, fjalla þar um eftirlit og fleiri atriði. Á sama tíma höfum við í ráðuneytinu hjá mér verið í samtali við Gæða- og eftirlitsstofnunina, sem heyrir jú undir ráðuneytið hjá okkur, til að kortleggja hvaða starfsemi á sviði velferðarþjónustu er veitt í dag án eftirlits og leggja fram tillögur til úrbóta. Svar mitt við fyrirspurn hv. þingmanns er: Já, við erum með augun á boltanum en við erum ekki komin með lausnirnar. erum að skoða þetta og höfum fundað með stofnuninni um þetta mál. Ég vil taka undir það með hv. þingmanni að hér þarf að gera gangskör að því að bæta úr þessu þannig að það sé alveg ljóst að þegar um velferðarþjónustu eins og þessa er að ræða þá sé hún bæði eftirlitsskyld og að það sé skylda að aðilar séu þá með tilskilin leyfi til þess að reka þessa starfsemi.

þetta eru einstaklingar sem flestir eru á framfærslu hjá sveitarfélaginu. Það er rétt. Það er verið að taka af þessum einstaklingum um 140.000 kr. á mánuði fyrir pínulitla herbergiskytru.

að koma með einhverjar raunverulegar úrlausnir, raunverulega bragarbót fyrir þetta fólk? Er það ekki á okkar forræði hér, kjörinna fulltrúa og hæstv. ríkisstjórnar, að vernda alla þegna landsins? Getum við verið þekkt fyrir það að skilja þetta fólk svona gjörsamlega eftir hjálparlaust, heimilislaust, allslaust og fordæmt í ofanálag?

fanga og félagslega þjónustu við fólk þegar það kemur úr fangelsum. Það er dæmi um eitt af því sem stjórnvöld hafa gert til að reyna að sinna þeim hópi. Hér erum við líka að tala um fólk sem á á við mjög alvarlegan fíkniefnavanda að stríða. Ég segi það bara að við erum að skoða akkúrat þau mál sem snúa að áfangaheimilum og ég er fullur af vilja til þess að geta stigið einhver skref í þá átt sem allra fyrst.

Virðulegi forseti. Vextir hafa ekki verið hærri í 13 ár. Þeir eru búnir að hækka núna 11 skipti í röð. Greiðslubyrðin er að þyngjast og staða heimilanna er að versna mjög hratt. Til viðbótar hefur kaupmáttur verið að dragast saman síðustu mánuði. Við erum að sjá að þessi heimatilbúna verðbólga er ekki almenningi að kenna, eins og stjórnarliðum er tamt að benda á, heldur er þetta fyrst og síðast

lánum með breytilegum vöxtum eru að fara hjá bönkunum vel yfir 8%, 8,30% að jafnaði í þeirri fákeppni sem bankamarkaðurinn er. Við vitum náttúrlega hver er leiðin til þess að losna frá fákeppninni. Þetta er dæmigerð íslensk raunasaga.

þegar kemur að ríkisfjármálum? Ég vil þakka hv. þm. Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur fyrir að setja þessi mál á dagskrá, sem eru auðvitað stórmál fyrir okkur öll. Ég vil byrja á því að segja það, og ítreka það sem ég hef áður sagt, að verðbólguþróun á Íslandi er á mjög breiðum grunni. Ábyrgðinni af henni verður ekki vísað á almenning, bara svo það sé algerlega skýrt að það er ekki mín sýn. Þegar við skoðum verðlagsþróun í janúar þá sjáum við að þetta er auðvitað mismunandi, enda er neysluvísitalan samsett úr mörgum liðum eins og hv. þingmenn þekkja mætavel. Við sjáum þar til að mynda hækkun á mat og drykkjarvörum milli mánaða en á móti þeim vega verðlækkanir. En hvernig sem við snúum þessum teningi þá breytir það því ekki að niðurstaðan er sem sagt sú að ársverðbólga í janúar mælist 9,9% sem er alltof hátt. hátt. Hv. þingmaður spyr: Hvað hyggst ríkisstjórnin gera? Ég vil ítreka að þetta er auðvitað þríþætt. Það skiptir máli hvað gerist á vinnumarkaði sem er kannski það sem okkur mörgum er ofarlega í huga núna.

að vísitala neysluverðs án húsnæðis hækkar meira en vísitala með húsnæði sem eru ákveðin tíðindi. Þær aðgerðir hafa því borið árangur og eiga rætur að rekja til lagasetningar hér.

Ég vil minna á, vegna þess að hv. þingmaður talaði hér um skuldastöðu, að hún er góð í alþjóðlegu samhengi. Það kann hins vegar að vera að við þurfum að grípa til frekari aðhaldsráðstafana í rekstri og frekari tekjuöflunar til þess að vinna með ráðstöfunum Seðlabankans sem og vonandi farsælli lausn á vinnumarkaði þó að hún virðist vera langt undan

Hæstv. forsætisráðherra svarar ekki því hvaða hagræðingaraðgerðum við megum vænta núna á næstu dögum. En við skulum líka hafa það hugfast að matarkarfan er einn stærsti útgjaldaliður heimila í landinu, einn stærsti útgjaldaliðurinn,

Hjá þessum hópi er matarkarfan að hækka rosalega í verði og ríkisstjórnin á stóran þátt í því, annars vegar með agaleysi í ríkisfjármálum og kyndir þannig undir verðbólguna en líka hinu, að ríghalda í kerfi, ríghalda í ákvarðanir sem gætu m.a. hjálpað

Herra forseti. Eins og ég fór hér yfir í fyrra svari er þetta þríþætt verkefni. Vissulega hafa þar opinber fjármál töluvert að segja en við megum ekki gleyma hlutverki Seðlabankans í þessum efnum sem ég fór hér yfir áðan, sem og vinnumarkaðar. og vinnumarkaðar. Við fylgjumst að sjálfsögðu grannt með stöðu almennings þegar kemur að húsnæðislánum og við erum ekki farin að sjá vísbendingar um vanda vegna yfirskuldsetningar því fasteignaverð hefur auðvitað líka hækkað mikið og þar með talið eignamyndunin. Þar er þetta greiðslubyrðin sem þyngir á og þá vil ég minna á þær aðgerðir sem stjórnvöld gripu til og kynntu í tengslum við kjarasamninga á almennum markaði, sem vörðuðu það að auka hér annars vegar húsnæðisstuðning fyrir þau sem eru á leigumarkaði, þar sem staðan er óneitanlega þyngst því það er tekjulægsti hópurinn, en gleymum því ekki að líka voru hækkuð skerðingarmörk vaxtabóta til að styðja við þau sem eru á eignamarkaði. Því höfum við jafnt og þétt verið að grípa inn í þessa stöðu til að standa

Herra forseti. Ég spyr hæstv. ráðherra þriggja spurninga sem varða það ófremdarástand sem nú er uppi á vinnumarkaði. Í fyrsta lagi: Hefur hæstv. ráðherrann rætt við settan ríkissáttasemjara um hvort hann telji sig á einhvern hátt bundinn af fyrirheiti um að vísa ágreiningi ekki til Hæstaréttar varðandi kjörskrá Eflingar? Það hefur komið fram að það er ekki hægt, það er bannað lagalega að gefa frá sér áfrýjunarréttinn fyrir fram. Svoleiðis að hafi verið samkomulag hefur það verið einhver sameiginlegur persónulegur skilningur milli ríkissáttasemjara og formanns Eflingar en síðan þá hefur formaður Eflingar gert kröfu um að ríkissáttasemjari víki frá málinu og annar maður er kominn í hans stað. Hefur hæstv. ráðherra rætt þetta við settan ríkissáttasemjara? Í öðru lagi: Hefur verið rætt innan ríkisstjórnarinnar að setja lög á þessa vinnudeilu og einhver undirbúningur verið unninn til að bregðast við, teljist þörf á því? Loks í þriðja lagi þá hefur því verið haldið fram í tengslum við þessa deilu að fólk á höfuðborgarsvæðinu þurfi að fá hærri laun en þeir sem vinna sambærileg störf á landsbyggðinni og verið vísað í hátt leiguverð hér. Nú hafa auðvitað laun almennt á landsbyggðinni verið lægri að jafnaði en á höfuðborgarsvæðinu en auk þess leggst ýmis kostnaður á íbúa landsbyggðarinnar sem leggst ekki eins þungt á íbúa höfuðborgarsvæðisins. Hefur hæstv. ráðherra skoðun á þessum málflutningi, því að það eigi að hækka sérstaklega laun á höfuðborgarsvæðinu umfram það sem gerist á landsbyggðinni?

er alveg ljóst að ýmislegt hefur verið reynt. Í síðustu viku óskaði ríkissáttasemjari eftir því að vinna ekki lengur að þessari tilteknu deilu og ég fékk annan í hans stað til þess. Þær viðræður fóru fram núna fyrir helgina og um helgina og niðurstaðan var, eins og við öll vitum, að það náðust því miður ekki samningar. En vonandi verður hægt En vonandi verður hægt að taka þann þráð upp aftur því að ég geri þá kröfu til aðila vinnumarkaðarins að þeir semji. Það finnst mér vera þeirra hlutverk, að komast að samkomulagi. Ég hef ekki rætt sérstaklega við settan ríkissáttasemjara um það hvort hann sé bundinn af því sem forveri hans skrifaði undir við stéttarfélagið Eflingu. það hefur hins vegar komið fram sem álit ýmissa lögfræðinga að það sé eitthvað sem sé ekki hægt að gera, líkt og hv. þingmaður kom inn á. Það hefur ekki verið rætt í ríkisstjórn að setja lög á þessa deilu. til að reyna að svara síðustu spurningunni varðandi hvort það sé eðlilegt eða æskilegt að fólk á höfuðborgarsvæðinu fái hærri laun heldur en fólk annars staðar á landinu,

Herra forseti. Telur hæstv. ráðherra að það gæti verið æskilegt að vísa málinu er varðar kjörskrá Eflingar til Hæstaréttar til að fá úr því skorið fyrir Hæstarétti hvaða reglur gildi og hvort vinnumarkaðslöggjöfin eins og hún er núna virki í raun? Þarna virðist hafa komið upp mjög undarleg staða þar sem miðlunartillaga er dæmd lögmæt en mönnum er en mönnum er gert erfitt fyrir að framfylgja henni. Telur hæstv. ráðherra að það gæti verið ráð að fá úrskurð Hæstaréttar um þetta? Varðandi hugsanlega löggjöf, í ljósi þess að ríkisstjórnin hefur ekki rætt þetta nú þegar, mun þá hæstv. félagsmálaráðherra taka þetta upp í ríkisstjórn,

Hæstv. forseti. Já, ég tel að það væri mögulega æskilegt að fá úrskurð Hæstaréttar í þessu máli. Ég held að það sé eitthvað sem

en ekki að fá úr henni skorið miðað við það sem Landsréttur setur fram. Í mínum huga er því um óvissu að ræða núna hvað varðar vinnulöggjöfina og ég held að við getum öll verið sammála um að það er ekki mjög æskilegt. En ef ekki þá held ég að það sé óhjákvæmilegt að við skoðum vinnulöggjöfina hvað þetta atriði varðar. Ég held að það segi sig algjörlega sjálft.

Herra forseti. Ríkisstjórnin er búin að missa tökin á stjórn efnahagsmála. Það sjáum við í 9,9% verðbólgu og hæstu seðlabankavöxtum í 13 ár. Fólkið í landinu líður fyrir þetta með rýrnandi kaupmætti og snarhækkandi greiðslubyrði af fasteignalánum. Um leið situr tekjulægsta fólkið á Íslandi eftir á stjórnlausum leigumarkaði þar sem okurfyrirtæki fá frítt spil og leigukostnaður sem hlutfall af ráðstöfunartekjum fólks er einn sá hæsti meðal OECD-ríkja. Þetta er staðan, virðulegi forseti, og á meðan sjáum við ofurhagnað og ofurlaun í bankakerfinu, methagnað hjá stórútgerð og sprengingu í fjármagnstekjum prósentið tekur til sín æ stærri hlutdeild af kökunni. „Bókfærð mánaðarlaun forstjóra næstum 19 milljónir ofan á kauprétt upp á milljarð“ — þetta er fyrirsögn frá því um helgina. Og hvað á þá tekjulægsta fólkið á Íslandi að gera annað en að krefjast leiðréttingar á þessu óréttlæti gegnum launaliðinn? Hvers vegna ætti lágtekjufólk að sýna sérstaka hófsemi og biðlund þegar ríkisstjórn Íslands hirðir ekki um að jafna byrðarnar, þegar ríkisstjórn Íslands hirðir ekki um að vinna gegn verðbólgu? Er ekki með neitt plan, eins og kom svo skýrt fram áðan í máli hæstv. forsætisráðherra sem hafði engin svör. Spurning mín til hæstv. vinnumarkaðsráðherra er þessi: Hvað ætlar ríkisstjórnin að gera til að lægja öldurnar á vinnumarkaði? Hvernig ætlar ríkisstjórnin að höggva á hnútinn? Hvert er eiginlega planið? Ætlar ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur að berja niður verkföll með lagasetningu eða er kannski kominn tími til að sýna hér alvöruforystu og ráðast í einhverjar þær aðgerðir sem við jafnaðarmenn höfum talað fyrir í allan vetur, aðgerðir til að koma böndum á verðbólgu, aðgerðir til að verja tekjulægsta fólkið gegn henni, styrkja velferðarkerfið en skattleggja ofurhagnað, skattleggja auðlindarentu

Ég vil bara benda hv. þingmanni á þá staðreynd að á síðasta kjörtímabili var gripið til breytinga á skattalöggjöfinni þannig að þriðja skattþrepið (Gripið fram í.) var sett inn og það jafnaði nú byrðarnar og kom sér langsamlega best fyrir það fólk sem er tekjulægst í landinu. landinu. Augljóslega er ekki hægt að sitja undir því að hér hafi ekkert verið gert til að jafna byrðarnar í landinu. Og hvaða aðgerða hefur ríkisstjórnin síðan gripið til í þeirri dýrtíð sem núna hefur staðið yfir?

þeim sem eru í leiguhúsnæði, og síðan með auknum framlögum inn í almenna húsnæðiskerfið. Við höfum því svo sannarlega gripið til ýmissa aðgerða. Því miður hefur verðbólgan ekki farið niður

Virðulegur forseti. Það er með nokkrum ólíkindum að hlusta á þennan málflutning. Ég velti svolítið fyrir mér í hvaða veruleika hæstv. ráðherra lifir. Segir það hæstv. ráðherra ekki neitt að nú fer ójöfnuður vaxandi samkvæmt Gini-mælingum á Íslandi, að æ fleiri heimili eiga erfitt með að ná endum saman samkvæmt könnunum, að æ fleiri heimili eru rekin á yfirdrætti? Segir það hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra ekki neitt

Hér er minnst á húsnæðisbætur en höfum það í huga að við höfum enga tryggingu fyrir því að þær skili sér raunverulega til leigjenda meðan ríkisstjórnin heykist á því að setja hér leigubremsu og frysta hækkun leiguverðs eins og hefur verið gert svo víða, m.a. í Skotlandi og Danmörku.

þ.e. að við þurfum að sjálfsögðu að huga betur að því hvernig staðan er á leigumarkaði. Þar þurfum við að huga betur að því með hvaða hætti er hægt að koma frekari böndum á þær hækkanir sem þar hafa orðið, svo ég taki eitt dæmi af því sem hv. þingmaður kom inn á. Það voru vissulega stigin einhver skref nú fyrir áramótin með samþykkt á breytingum á lögum um leigumarkaðinn til að safna gögnum, til að vita meira um leigumarkaðinn, en ég get tekið undir að það væri æskilegt að skoða einhvers konar aðgerðir, eins og t.d. leigubremsu.

Forseti. Stærstu samtök láglaunafólks á Íslandi eru í verkfalli og eru að berjast fyrir því að fá mannsæmandi kjör til að geta lifað af í mikilli verðbólgu, verðlagshækkunum og húsnæðisvanda. Aðspurð sagði hæstv. forsætisráðherra í viðtali við Ríkisútvarpið í síðustu viku að hún hefði engin áform uppi um að stíga inn í kjaradeilu Eflingar og Samtaka atvinnulífsins og það væri farsælast að deilur leystust við samningaborðið. Þar sagði hæstv. forsætisráðherra einnig, með leyfi forseta: „Ég hef alltaf stutt baráttu launafólks fyrir bættum kjörum, en þessi deila hefur verið þung og stór orð látin falla sem ég tek ekki endilega undir þótt ég styðji baráttu launafólks fyrir bættum kjörum eðlilega.“ Forseti. Nú hefur stjórn Samtaka atvinnulífsins samþykkt einróma að leggja það til við aðildarfyrirtæki sín að setja allsherjarverkbann á Eflingu. Atkvæðagreiðslan er þegar hafin. Staðan er sem sagt orðin sú að Samtök atvinnulífsins eru að beita algerum neyðarúrræðum, að þeirra eigin sögn stærstu og öflugustu verkfærunum í verkfærakistunni, á verkfall sem hefur staðið í rúma fimm daga, þar af tvo daga þar sem hlé var gert á verkfallinu. Gleymum því ekki. Þetta er barátta láglaunafólks, fólksins sem hefur lægstu launin á íslenskum vinnumarkaði og þetta eru aðferðirnar sem fulltrúar atvinnulífsins ætla að beita. Sáttasemjurum ríkisins hefur ekki gengið vel að leysa málið og nú virðist stefna í nánast fordæmalausar aðgerðir gegn lægst launaða fólkinu í landinu. Í ljósi þessarar stöðu spyr ég hæstv. forsætisráðherra hvort hún telji ekki rétt að leita leiða til að leysa þessa deilu með aðkomu stjórnvalda, rétt eins og hún gerði hér fyrr í vetur vegna kjaraviðræðna Samtaka atvinnulífsins við önnur félög á almennum vinnumarkaði.

Þær aðgerðir sem stjórnvöld kynntu í tengslum við gerð kjarasamninga meiri hluta félagsmanna á almennum vinnumarkaði voru aðgerðir sem áttu rætur að rekja til mjög ítarlegs samráðs á vettvangi Þjóðhagsráðs þar sem sitja forystumenn heildarsamtaka launafólks sem og fulltrúar atvinnurekenda, fulltrúar sveitarfélaga og ríkis og Seðlabanka. Það kom mjög skýrt fram þegar þessar aðgerðir voru kynntar að þetta væru aðgerðir stjórnvalda í tengslum við skammtímasamninga sem nú væru undir á almennum vinnumarkaði, að það yrðu ekki sérstakrar aðgerðir fyrir þau sem væru ekki hluti af þeim samningum né heldur í raun og veru fyrir aðra þá kjarasamninga sem á eftir að gera,

eru aðgerðir sem skipta auðvitað mestu fyrir tekjulægstu hópanna. Þá er ég að vitna í húsnæðisstuðning til leigjenda en líka til eiganda sem og auðvitað útvíkkun barnabótakerfisins, sem er önnur aðgerð sem á rætur að rekja til þess sem ákveðið hefur verið á vettvangi Þjóðhagsráðs. Mér finnst ekki rétt að stjórnvöld stígi inn í kjaradeilu við einstök félög á vinnumarkaði. Mér finnst rétt að stjórnvöld vinni þetta með fulltrúum heildarsamtaka,

áframhaldi þeirra þannig að við séum komin lengra þegar skammtímasamningum lýkur, sem er í raun og veru mjög stutt í, t.d. hvað varðar húsnæðismarkaðinn, mögulegar aðgerðir til að setja á svokallaða leigubremsu. Þar hafa aðilar vinnumarkaðarins verið kölluð til til að taka þátt í þeirri vinnu. Ég held að affarasælast væri einmitt (Forseti hringir.) að þeirri vinnu væri lokið og hún rædd á þessum vettvangi sem er Þjóðhagsráð

forsætisráðherra vísar hér í aðgerðir stjórnvalda sem Efling gagnrýndi harkalega á sínum tíma og taldi mjög léttvægar, sérstaklega gagnvart sínum hópi, gagnvart sínu fólki, fólkinu í landinu sem hefur lægstu launin.

Samtök atvinnulífsins virðast vera komin í stríð gegn þessu fólki. Er það virkilega þannig að hæstv. ráðherra sem segist, með leyfi forseta, alltaf hafa stutt baráttu launafólks fyrir bættum kjörum telji sig ekki geta lagt meira til til að leysa þessa þungu deilu sem nú stendur yfir? Er það bara búið?

Við borðið í Þjóðhagsráði situr t.d. forseti ASÍ. Þar sitja líka forystumenn opinberu félaganna. Þeir aðilar ræða við stjórnvöld um það hvernig þeir vilja að stjórnvöld hagi sínum aðgerðum þegar kemur að því að greiða úr málum vegna kjarasamninga.

Ég hef auðvitað af því þungar áhyggjur að þessir aðilar sem bera ábyrgð á því að ná kjarasamningum hafi ekki náð saman og það stefni í jafn harðar aðgerðir og við sjáum nú, gríðarlega harðar

Það er gert á hátt sem er í ákveðinni mótsögn við farsældarlögin. Svo að ég útfæri það aðeins betur er nemendaverndarráð vettvangur fyrir samþætta þjónustu þar sem situr þverfaglegur hópur sérfræðinga sem fer yfir málefni barna sem þurfa meiri aðstoð. Þau hafa heimildir gagnvart persónuverndarlögum til að ræða mörg mál en í farsældarlögunum er gert ráð fyrir að samþætt þjónusta sé í kringum hvert og eitt barn og að sú þjónusta sé að beiðni foreldra. Þessar heimildir skarast og það liggur í hlutarins eðli að það er að einhverju leyti skilvirkara að fara í gegnum fimm til sex mál á hverjum fundi þessara sérfræðinga frekar en að kalla til fundar um hvert einstakt mál.

hárrétt hjá hv. þingmanni að þessi lög voru samþykkt fyrir einu og hálfu ári og tóku gildi fyrir rúmu ári síðan og í þeim felst talsverð kerfisbreyting sem m.a. felur það í sér að við erum að taka okkur þrjú til fimm ár í innleiðingartíma laganna. Í dag eru fjögur sveitarfélög sem eru að vinna að innleiðingu laganna sem forystusveitarfélög, það eru Vestmannaeyjabær, Árborg, Akranes og Akureyri. Við erum að fara að fá fleiri sveitarfélög núna af stað af krafti inn í þessa vinnu.

ég reikna með því að hann verði mögulega kynntur fyrir þingmannanefnd í málefnum barna á morgun. Hann snýr að breytingum á ýmsum lögum er varða menntakerfið þar sem m.a. þarf að taka á þeim þætti sem hér er nefndur.

fjalli um þrepaskiptan stuðning og hvernig farsældarlögin verði innleidd í skólakerfinu, líka með nýrri þjónustustofnun. Heilt yfir vil ég segja að þetta fer ágætlega af stað en það er fullt af árekstrum.

áðan verði rýndir mjög vandlega þeir flöskuhálsar sem eru í kerfinu víðs vegar — við höfum heyrt talað um tvöfaldar greiningar hjá ríki og sveitarfélögum á hinu og þessu —

Síðan var því úthlutað á milli sveitarfélaga eftir ákveðinni aðferðafræði sem er ekkert hafin yfir gagnrýni og er eitthvað sem við þurfum að endurskoða jafnt og þétt í innleiðingarferlinu. En innleiðingarferlið gerði líka kröfu á okkur og nú erum við að byrja að kalla eftir upplýsingum, frá sveitarfélögum sem hafa verið í innleiðingunni, til að meta ágóðann á móti. Þegar við sjáum að í einstaka sveitarfélögum, eða heyrum af því, eru menn byrjaðir að loka barnaverndarmálum vegna þess að þeir leysa þau á grundvelli skóla og félagsþjónustu þá er það ágóði sem við þurfum (Forseti kostnaðarmat frumvarpsins. Þetta er hluti af innleiðingunni. Við erum komin í gegnum fyrsta árið. Nú erum við að kalla eftir upplýsingum um það í hvað fjármagnið fór, hvað mætti betur fara og svo gerum við breytingar og notum innleiðingartímann í það en vinnum þá vonandi áfram í þverpólitískri sátt hér á þingi.

Sjálf hef ég sem ráðherra alltaf tekið því vel þegar þingið hefur óskað eftir því að ég sé hér til svara, og mun ég gera það hér eftir sem hingað til. Það hefur reyndar ekki gerst oft á þessu þingi að fyrirspurnafundir hafi yfir höfuð verið haldnir. Mér er ekki alveg kunnugt um ástæður þess, hvort það snýst um að fáar fyrirspurnir berist eða hvað það er. Þeim hefur allnokkrum verið beint til mín og þær hafa safnast upp á löngum tíma en því miður hefur ekki enn gefist tækifæri til að svara þeim. En ég lýsi því hér

við að finna út til hvaða aðgerða stjórnvöld geta gripið. Þetta er hluti af þeirri mynd. Þetta er ekki lausnin en þetta er hluti af þeirri mynd sem við gætum fengið inn í þetta púsl; hvernig lækkum við verðið á matarkörfunni? Það mun hjálpa íslenskum heimilum. Ég vil þakka hæstv. ráðherra

Frú forseti. Ég vil byrja á því að þakka hæstv. matvælaráðherra fyrir að bregðast skjótt við og eiga við okkur orðastað um þá mikilvægu atvinnugrein sem sjókvíaeldið er. Það liggur skýrt fyrir, eins og við þekkjum, að margvíslegar og alvarlegar brotalamir eru í umgjörð greinarinnar. Þar má nefna slælegt eftirlit, veika stjórnsýslu og hagsmunaárekstra, svo að fátt eitt sé nefnt. Þetta er auðvitað ekki boðlegt þegar undir er atvinnugrein sem skilar milljarða tugum í þjóðarbúið og heldur uppi verðmætri atvinnu á svæðum sem hafa átt undir högg að sækja. Frá því að þessir þrír stjórnmálaflokkar sem mynda ríkisstjórn landsins hófu samstarf sitt hefur greinin vaxið ævintýralega mikið. Ársframleiðsla í greininni, og þá er undir bæði sjóeldi og landeldi, var tæp 15.000 tonn árið 2017 og árið 2021 var framleiðslan komin upp í 45.000 tonn. Ef við færum okkur enn aftur í tímann þá er staðan þannig að sjókvíaeldi rúmlega tífaldaðist frá árinu 2014. Undir venjulegum kringumstæðum gæfu þessar tölur fullt tilefni fyrir sitjandi ríkisstjórn til að berja sér á brjóst og guma sig svolítið af hressilegri atvinnuuppbyggingu og gjaldeyrisöflun fyrir þjóðarbúið en í þessu tilfelli eru engar slíkar aðstæður fyrir hendi, einfaldlega vegna þess að það er niðurstaða Ríkisendurskoðunar í svartri skýrslu að samþjöppun eignarhalds, stefnulaus uppbygging og rekstur sjókvía á svæðum sem vinna gegn því að auðlindin skili hámarksávinningi fyrir ríkissjóð hefur fest sig í sessi án mikillar umræðu eða atbeina stjórnvalda. Hér er fast að orði kveðið, stefnulaus uppbygging, samþjöppun eignarhalds og rekstur á svæðum sem vinnur gegn því að þjóðin njóti hámarksávinnings af einni mikilvægustu atvinnugreininni sem starfrækt er í landinu. Allt þetta gerist án mikillar umræðu eða atbeina stjórnvalda. Þetta þýðir auðvitað á mannamáli að stjórnvöld hafa á síðustu árum verið steinsofandi á verðinum á meðan greinin hefur vaxið stjórnsýslu og eftirlitsstofnunum yfir höfuð. Ég vil því spyrja hæstv. matvælaráðherra hver viðbrögðin séu við þessum mikla áfellisdómi Ríkisendurskoðunar yfir vinnubrögðum og aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar á síðustu árum. Er það hreinlega boðlegt að tryggja ekki betur vandaðri umgjörð um greinina en raun ber vitni? Þegar kemur að eftirliti með greininni er pottur víða brotinn. Lagabreytingar, sem gerðar voru bæði árin 2014 og 2019, leiddu ekki til skilvirkara eftirlits eða leyfisveitinga. Eftirlitið er of háð hagsmunaaðilunum sjálfum og ljóst að það þarf bæði að einfalda og samþætta betur á milli stofnana, einkum Matvælastofnunar og Umhverfisstofnunar, og að rukkað sé samkvæmt kostnaði. Eftirlitið hefur ekki átt roð í þessa miklu og stefnulausu uppbyggingu, svo að ég vitni aftur í fyrrgreind orð. Hvernig hyggst hæstv. matvælaráðherra bregðast við þessu, bæði til skemmri og lengri tíma, og hvernig er hægt að tryggja að eftirlitsaðilar geti verið sjálfstæðir í sínu eftirliti og óháðir fyrirtækjunum sjálfum? Ein af frumskyldum stjórnvalda á hverjum tíma er að eigum og gæðum þjóðarinnar, verðmætum sem landsmenn eiga saman, sé ekki úthlutað tilviljunarkennt eða án eðlilegrar gjaldtöku. Gildir þar einu hvort verið sé að selja banka, orku eða innheimta gjöld vegna veiða í sjó eða vegna aðgengis fiskeldisfyrirtækja að takmörkuðum gæðum í eigu þjóðarinnar. Við hljótum alltaf að gera þá kröfu að ríkisstjórn á hverjum tíma tryggi slíkt og að skýrt sé hvað sé raunverulegt auðlindagjald og því ekki ruglað saman við aðra gjaldtöku eða kostnað greinarinnar. Við sáum það í fjárlagaumræðunni fyrir jól að tregðulögmálið er sterkt þegar kemur að eðlilegri gjaldtöku í þessari grein sem öðrum. Ég vildi spyrja hæstv. matvælaráðherra: Hvernig getur framtíðarfyrirkomulag gjaldtöku tryggt réttlátt afgjald á sama tíma og það gerir fiskeldi sem atvinnugrein kleift að dafna? Hvernig er hægt að tryggja réttlæti í gjaldtökunni gagnvart almenningi og koma þannig í veg fyrir að þessi vaxandi grein verði andlag áratuga deilna, líkt og við þekkjum annars staðar frá? Þetta er algjört grundvallarmál og grundvallaratriði sem verður að liggja fyrir fyrr en síðar. Í sex ár höfum við upplifað tómlæti gagnvart þessu hjá núverandi ríkisstjórn, frá því að samstarf þessara þriggja flokka hófst, og það er orðið tímabært að það liggi fyrir hvernig gjaldtöku eigi að vera háttað og að gjaldtakan renni að stórum hluta til nærsamfélaganna. Það hefur vakið talsverða furðu, eftir útkomu skýrslu Ríkisendurskoðunar, að Hafrannsóknastofnun hefur þurft að sækja um fjármagn í umhverfissjóð sjókvíaeldis vegna burðarþolsmats og til að sinna vöktun. Þetta þýðir að stofnunin er í samkeppni við aðra um fjármuni til að sinna sínum lögbundnu verkefnum. Það er varla ofmælt að það er frekar einkennileg ráðstöfun að lögbundið hlutverk sé háð því að senda inn umsókn um fjármagn í samkeppnissjóð og krossa svo fingur í þeirri von að umsóknin verði samþykkt. Hvað finnst ráðherra um slíkt fyrirkomulag, og er það ekki dæmi um sofandahátt stjórnvalda að standa ekki betur að fjárveitingum til þeirra stofnana sem sinna mikilvægu hlutverki gagnvart fiskeldinu?

vonandi aftur tækifæri til að ræða málið. Ég held að það sé afar mikilvægt, eins og fram hefur komið í mínu máli, að Alþingi sé miðjan í þeirri umræðu sem nauðsynlegt er að eiga um framtíð og uppbyggingu þessarar atvinnugreinar. Þess vegna fagna ég hverju því frumkvæði sem kemur frá hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd í úrvinnslu málsins, en ekki síður frumkvæði einstakra þingmanna til að taka málið til umfjöllunar. Hv. þingmaður spyr nokkurra spurninga og ég reyni að snerta á svörum við þeim eins og kostur er, í fyrsta lagi varðandi þær breytingar sem hægt er að ráðast í nú þegar. Það eru í fyrsta lagi breytingar sem fela í sér aukið samstarf stofnana og ráðuneyta og þetta er aðgerð sem nú þegar er hafin. Útkoma þessarar vinnu getur falið í sér eða orðið tilefni til laga og reglugerðarbreytinga. Við munum, í samvinnu við umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið, taka leyfisveitingaferli sjókvíaeldis til endurskoðunar og við viljum líka kanna möguleika þess að samræma lögbundin ákvæði sem varða umsóknir, umsýslu, skilyrði og útgáfu starfs- og rekstrarleyfa.

Í þriðja lagi er um að ræða heildstæða endurskoðun á lögum um fiskeldi sem liggur í raun og veru í lögunum sjálfum vegna þess að í þeim er kveðið á um að lagt sé fram nýtt frumvarp

Það er auðvitað mjög mikilvægt að opinberir eftirlitsaðilar hafi mannafla og tækjabúnað til að stunda eftirlit með greininni, en það er ekki nóg ef eftirlits- og valdheimildir eru ekki nægilegar og þetta þurfum við að skoða í stefnumótunarvinnu. Hv. þingmaður spyr líka um samþjöppun eignarhalds og hvort það sé ekki áfellisdómur yfir störfum stjórnvalda á síðustu árum. Eins og kom fram í mínu máli þá taldi ég best fyrir málaflokkinn að það væri Ríkisendurskoðun sem kæmi að þessari úttekt vegna trúnaðar ríkisendurskoðanda við Alþingi. Það er auðvitað umhugsunarefni til framtíðar og í samhengi við aðrar atvinnugreinar, að þegar stjórnvöld segjast ætla í framtíðinni að taka gjald fyrir leyfi til tiltekinnar atvinnustarfsemi þá verði til aðstæður til kapphlaups. Það er eitt af því sem bent er á hér.

þess vegna er nú staðan sú að ekkert leyfi hefur verið boðið út samkvæmt því ferli sem lýst er í lögum um fiskeldi og bætt var inn á árinu 2019. Það er staðreynd að þessum leyfum hafði þá flestum verið úthlutað verið komið út samkvæmt ákvæði til bráðabirgða sem var samþykkt í lagasetningunni 2019. Verkefnið núna er að gera umbætur sem þarf til þess að greinin geti byggst upp á sjálfbæran hátt. Ég held að við höfum mikinn efnivið í þessari skýrslu sem hér er til umræðu og ég vonast til þess að hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd muni liðsinna mér í því í umfjöllun sinni um skýrsluna. Ég tek eftir því að hv. þingmaður nefnir fyrst og fremst stjórnvöld og þá ríkisstjórn, og ég skal síst vera til þess að víkja mér undan ábyrgð á því að leggja í stefnumótun, enda stendur það til. En ég vænti þess að eiga gott og öflugt samstarf við hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og alla flokka hér á Alþingi.

óheppilegt. Það er þó ekki nýlunda að það komi fram nú í þessari skýrslu, en það er óheppilegt að stofnanir sem þurfa að sinna lögbundnum verkefnum sæki fjármagn í samkeppnissjóð og við hljótum að taka þetta til sérstakrar skoðunar. Virðulegi forseti. Ég vona að ég geti snert á fleiri spurningum hv. þingmanns hér þegar ég kem í

atvinnuuppbygging með íslenska laginu, kapp án forsjár. Því miður, vegna þess að atvinnugreinin skiptir miklu máli og á rétt á sér eins og næstum allar aðrar atvinnugreinar í heimi. Hér virðumst við vera með skýrslu í höndunum sem segir okkur að það þurfi að byrja upp á nýtt. En það er bagalegt vegna þess að eins og hér hefur komið fram í umræðunni þá var á árunum 2017–2019, þegar starfshópur starfaði í þáverandi sjávarútvegsráðuneyti

bæði fyrir þáverandi ráðherra að hafa staðið þannig að málinu og ekki síður fyrir þá þrjá flokka sem mynda þessa ríkisstjórn af því að hún hefur setið á sjötta ár líklega og öll sátu þau saman í ríkisstjórn á þessum árum. En hér erum við stödd í dag. Nú er verkefnið að vinda ofan af þessu og sjá til þess að eftirlit með atvinnugreininni sé fullnægjandi, að allar nauðsynlegar rannsóknir séu fjármagnaðar og að almenningur, kjósendur, fólkið sem býr í þessu landi, hvort sem það er í nærsamfélögunum eða víðar um landið, njóti arðsins af þessari atvinnugrein eins og öllum öðrum sem hér starfa, hvort sem það er í formi skatta eða arðsins eða endurgjalds af auðlindinni, sem er að sjálfsögðu í takmörkuðu formi eldissvæða eins og þingmenn þekkja. er ósköp einfaldlega þannig, frú forseti, að Ísland skortir fyrst og fremst auðlindastefnu, altæka sem nær yfir allar auðlindaatvinnugreinar og ekki síst auðlindaákvæði í stjórnarskrána.

Virðulegi forseti. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hefur nú til umfjöllunar nýútkomna stjórnsýsluúttekt ríkisendurskoðanda um sjókvíaeldi. Nú hefur nefndin fengið kynningu á skýrslunni og viðbrögð ráðuneytis við henni. Eðli málsins samkvæmt á eftir að kalla til fleiri gesti og kafa dýpra í efnistök hennar.

Skýrslan er til marks um nýjan blómstrandi atvinnuveg sem stjórnvöldum hefur einfaldlega ekki tekist að ná utan um. Skýrslan er unnin að beiðni ráðherra og veitir okkur góða innsýn í umfang sjókvíaeldisins hér á landi og þá stjórnsýslu sem atvinnugreinina snertir. Atvinnugreinin hefur vaxið hratt en utanumhald stjórnvalda um greinina hefur ekki vaxið á sama hraða. Það er mikilvægt og jákvætt að hafa fengið þessa skýrslu í hendurnar og að hún sé til umfjöllunar á þinginu því að fram undan er mjög svo aðkallandi stefnumótun stjórnvalda um atvinnugreinina til framtíðar,

Lögfest var að hlutdeild af álagningu gjalds á fisk sem slátrað er í sjókvíaeldi skuli fara til sveitarfélaga þar sem sjókvíaeldið er, þó þannig að sveitarfélögin þurfa að sækja um styrkinn. Sveitarfélög sem um ræðir hafa harðlega gagnrýnt þetta fyrirkomulag og ég tek undir með þeim. Leysa þarf þetta ógagnsæja flækjustig sem miðstýrt er frá Reykjavík, svo ekki sé minnst á þá forræðishyggju sem felst í núverandi fyrirkomulagi. Eðlilegra væri að sveitarfélögin hefðu beinar tekjur fyrir aðgengi að náttúruauðlindum innan þeirra svæðis.

byrja þessar tvær mínútur mínar á því að vísa í 1. mgr. laga um fiskeldi frá því 2008, sem sagt 15 ára gamalt markmiðsákvæði.

og tryggja verndun villtra nytjastofna. Skal í því skyni leitast við að tryggja gæði framleiðslunnar, koma í veg fyrir hugsanleg spjöll á villtum nytjastofnum og lífríki þeirra og tryggja hagsmuni þeirra sem nýta slíka stofna. Til að ná því markmiði skal tryggt að eldisbúnaður og framkvæmd í sjókvíaeldi standist ströngustu staðla sem gerðir eru fyrir fiskeldismannvirki í sjó.“

að tryggja sátt við greinina, vaxandi grein sem við getum ekki horft fram hjá að á að geta gefið okkur alveg ótrúlega mikil tækifæri og uppbyggingu ef við gerum þetta í sátt. Tíminn er náttúrulega afskaplega stuttur. En við verðum líka að líta til þess, eins og fram hefur komið, að eftirlitið með fiskeldinu er í raun í skötulíki. Við höfum líka heyrt þær sögur, þegar kvíar hafa sprungið og eldisfiskur sloppið út,

Frú forseti. Hér í dag ræðum við enn eitt gullæðið sem Ísland hefur gengið í gegnum. Eitt sinn ætluðu bændur á Íslandi að verða ríkir á minkarækt. Svo vildi hvert sveitarfélag fá til sín stóriðju. Nú síðast hefur verið keppt um að fá sjókvíaeldi í hvern einasta fjörð. Virðist þá engu skipta hvort slíkt sé gott fyrir umhverfið eða hvort það gæti truflað siglingaleiðir eða fjarskiptastrengi. Rétt eins og í hverju öðru gullæði eru lög og reglur látin sem vind um eyru þjóta og ríkisstjórnin tryggir að gullgrafararnir séu ekki truflaðir af einhverju regluverki sem gæti hægt á þeim. Í staðinn eru gullgrafararnir duglegir við að leggja inn á kosningasjóði stjórnmálaflokkanna. Nú liggur fyrir svört skýrsla Ríkisendurskoðunar sem dregur upp á yfirborðið vinnubrögð ríkisstjórnarinnar á þessu sviði. Þrátt fyrir að lögum hafi verið breytt á undanförnum áratug í því skyni að auka eftirlit og tryggja vernd umhverfisins, þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn tryggt það með því að draga lappirnar í reglugerðarsetningu og með því að draga úr fjármagni til rannsókna og eftirlits að þessir gullgrafarar hafa fengið að ganga um firði landsins eins og þeir séu þeirra einkaeign. Þegar reglurnar eiga eitthvað að trufla gröftinn þá er lögum breytt í skjóli nætur til þess eins að tryggja hagsmuni gullgrafara. Já, slíkt er skeytingarleysið gagnvart náttúru og lífríkinu. Norskir sérfræðingar lýstu ástandinu á Íslandi fyrir sjö árum síðan sem svo að hér væri enn villta vestrið, þar sem nær engar hömlur væru á því að setja upp sjókvíaeldi. Hér væri enn langt í land að reglur um vernd umhverfisins og lífríkisins yrðu jafn strangar og í Noregi en aðalbaráttan væri fremur háð um það hvaða valdaklíka fengi hvaða fjörð.

Virðulegi forseti. Á vorþingi 2019 var lagarammi um fiskeldi uppfærður og var þar lagt upp með að efla frekari umgjörð um sjálfbært fiskeldi til framtíðar. Í meðferð þingsins var einnig byggt enn betur undir kröfu um vernd villtra nytjastofna ásamt því að gætt yrði að umhverfisvernd með mótvægisaðgerðum og ströngu eftirliti. Það var sannarlega vilji til þess að móta góða umgjörð um greinina hér á þinginu en því miður koma niðurstöður skýrslunnar sem við ræðum hér ekki á óvart þar sem bæði sveitarfélög og laxeldisfyrirtæki hafa um tíma bent á hluti sem koma fram í skýrslunni sem betur megi fara. Það eru ákveðin vonbrigði að fá það staðfest hversu illa hefur gengið að byggja upp um umgjörð og stjórnsýslu utan um greinina samkvæmt lögum sem sett hafa verið. En þá sakna ég þess að ekki hafi verið komið inn á hlutverk sveitarfélaganna með einhverju móti í þessari skýrslu. Sveitarfélögin njóta svo sannarlega þess mikla drifkrafts sem fiskeldið hefur í för með sér. Íbúum hefur fjölgað á svæðum sem áður hafa átt undir högg að sækja. Fjölgun hefur orðið í atvinnutækifærum og aldurspíramídinn hefur tekið breytingum þar sem hlutfallsleg fjölgun yngra fólks hefur orðið í umræddum sveitarfélögum. Þá er í skýrslunni ábending til matvælaráðuneytisins um að endurskoða lög um töku gjalds vegna fiskeldis í sjó og Fiskeldissjóðs í heild sinni. Þessi lög voru samþykkt á vordögum 2019 þar sem einungis hluti tekna renna af gjaldtökunni og mynda samkeppnissjóð sem sveitarfélögin geta sótt í til innviðauppbyggingar. Framsókn hefur ítrekað lagt fram þingsályktunartillögu sem snýr að því að yfirfara laga- og reglugerðaumhverfi gjaldtökunnar í heild og sérstaklega það sem snýr að sveitarfélögum þar sem sjókvíaeldi er stundað. Markmiðið er að tryggja að tekjur af slíkri gjaldtöku standi undir nauðsynlegum verkefnum sveitarfélaga sem standa næst eldinu ásamt því að tryggð sé sjálfbærni þeirra hafna og samfélaga þar sem þessi atvinnustarfsemi er stunduð.

Frú forseti. Ég vil þakka hv. málshefjanda og ráðherra fyrir að koma hér til þessarar umræðu. Skýrsla Ríkisendurskoðunar er margra hluta vegna góð og getur orðið að gagni. En til að svo megi verða er nauðsynlegt að við sem hér störfum reynum að halda umræðunni grundvallaðri á staðreyndum. Það er auðvitað áhugavert að hlusta á fulltrúa sumra þeirra flokka sem keyrðu lagasetninguna í gegn hér 2019, þrátt fyrir ýmsar alvarlegar athugasemdir, lýsa sig hvítþvegna af þessu en það er ánægjulegt að vilji sé til þess að endurskoða málið vegna þess að eldisfyrirtækin og sveitarfélögin hafa svo sannarlega kallað eftir því að regluverkið verði lagað. lagað. Eins og gengur eru ýmis atriði í skýrslunni sem virðast ekki hafa verið hugsuð alveg til enda og vil ég nota tækifærið hér til að hrósa héraðsfréttamiðlinum Bæjarins besta, bb.is, fyrir fréttaskrif af skýrslunni. Sjálfum þykir mér orð í skýrslunni á köflum fullgildishlaðin en hver hefur auðvitað sinn hátt á í þeim efnum.

Virðulegur forseti. Það eru nokkur atriði umræðunnar þar sem skiptir máli hver afstaða þingmanna er. Eru þingmennirnir t.d. að ræða skýrsluna og atvinnugreinina út frá því að vilja bæta regluumhverfi greinarinnar, þannig að hún vaxi og dafni í eins mikilli sátt við umhverfið og nærsamfélög starfseminnar og mögulegt er, eða vilja viðkomandi afleggja atvinnustarfsemina? Þetta skiptir máli gagnvart því hvernig við nálgumst málið. Sem betur fer heyrist mér flestir sem hér hafa talað í dag vera að ræða málið út frá því að vilja laga regluverkið

Það dylst engum hversu mikilvægt það er að byggja upp atvinnu í dreifðari byggðum landsins. Fiskeldi hefur verið reynt hér á landi í áratugi en það var ekki fyrr en á síðasta áratug sem veruleg hreyfing komst á. Nú er svo komið að sjókvíaeldi er orðið grein sem tryggir hundruð starfa og tugmilljarða í útflutningstekjur. Þrátt fyrir það, eða öllu heldur líklega vegna þessa mikla vaxtar, eru komin upp varúðarmerki, eldrauð varúðarmerki, sem við ræðum hér og við þurfum að taka mark á. Það er í þágu atvinnugreinarinnar, í þágu samfélagsins alls og síðast en ekki síst umhverfisins að regluverkið og eftirlitið með greininni sé skilvirkt og skýrt. Ef fiskeldi á að geta orðið hér mikilvæg undirstaða varanlegrar verðmætasköpunar þá þarf það að vera starfrækt á grundvelli skýrrar og sanngjarnrar reglusetningar. Við þurfum að læra af reynslu nágranna okkar sem hafa verið í fararbroddi við þróun þessarar atvinnugreinar. Við þurfum einfaldlega að aga okkur til að fylgja í réttu fótsporin og aga okkur til að sleppa því að sökkva í þau röngu. Ég er sannfærð um að við hámörkum verðmæti afurðanna með því að tryggja að ströngustu umhverfiskröfum sé fylgt í hvívetna. Það er stigvaxandi markaður fyrir nákvæmlega slíka vöru og við erum í dauðafæri að vera þar í fararbroddi. Ég lít svo á að skilaboðin úr skýrslunni sem við ræðum hér þau að við eigum að grípa þann bolta. Þannig hámörkum við verðmæti afurðanna og þannig byggjum við þessa atvinnugrein upp í sátt við umhverfið. Og talandi um sátt, frú forseti, þá skiptir líka máli að framleiðsla sem þessi, sem byggir á nýtingu sameiginlegra auðlinda þjóðarinnar, takmarkaðra auðlinda,

Fyrstu ár uppbyggingar sjókvíaeldis á norskum laxi við landið einkenndust um margt af óreiðu og skipulagsleysi. Of hratt var farið áður en stjórnsýslulegir innviðir höfðu verið byggðir upp;

Þá þarf að gera betur í að tryggja að rannsóknir og vísindaþekking byggist upp í nærumhverfi fiskeldisstarfseminnar. Það er stjórnsýslulega ótækt að ein stofnun, Hafrannsóknastofnun, hafi þar öll hlutverk við borðið, fari með nánast allar rannsóknir, gerð vöktunaráætlana, framkvæmd vöktunarverkefna, greiningu niðurstaðna og fullnaðarvald til stjórnsýslulegra ákvarðana.

Hér þurfa stjórnvöld og löggjafinn að grípa til ráðstafana til að tryggja faglegt ferli ákvarðanatöku í samræmi við ríkjandi hefð um góða stjórnsýsluhætti. Ein leið er að fela öðrum sjálfstæðum og hæfum rannsóknastofnunum og vísindamönnum í landinu, ekki síst á svæðum sem málin varða sérstaklega, stærra hlutverk í rannsóknum og vöktunarverkefnum sem bindandi tillögur Hafrannsóknastofnunar byggja á. Virðulegi forseti. Í upphafi vantaði að gerð væri fagleg úttekt á samlegðaráhrifum stóraukins fiskeldis í sjó hér við land á lífríki áður en ráðist var í stórfellda útgáfu sjókvíaeldisleyfa.

Spilling hefur verið skilgreind sem misbeiting valds í þágu sérhagsmuna. Spilling er illvíg, hún er illvíg samfélagsleg meinsemd. Hún leiðir til mismununar, hamlar efnahagslegri þróun, skerðir lífskjör og eykur ójöfnuð. Spilling veldur umhverfisspjöllum og mengun, stuðlar að sóun auðlinda og grefur undan heilbrigðum viðskiptaháttum. Hún skekkir samkeppni og skaðar fyrirtæki, starfsfólk og neytendur og bitnar mest á þeim sem minnst vald hafa og áhrif. Spilling er alltaf ógn við hagsmuni almennings. — Og spilling er einmitt það fyrsta sem manni dettur í hug við lestur skýrslu Ríkisendurskoðunar um sjókvíaeldi hér á landi. Ég skil vel áhyggjur íbúa sveitarfélaga sem horfa fram á fólksfækkun og skerta þjónustu vegna þess að engin atvinnutækifæri verða til á atvinnusvæði þeirra. Ég skil vel að sveitarstjórnarmenn vilji gera allt sem mögulegt er til að laða að fyrirtæki sem geta boðið upp á verðmæt störf og uppbyggingu. Ég er líka sannfærð um að þau vilja ekki að það gerist á kostnað umhverfis og lífríkis að þau vita að þá mun þeirra góðæri verða stutt og betra heima setið en af stað farið. Það er Alþingi, löggjafinn, sem á að setja leikreglurnar og sjá til þess að eftirlitið sé öflugt og skilvirkt með starfsemi sem nýtir auðlindir þjóðarinnar. Um reglur og umgjörð eiga stærstu fyrirtækin sem vilja nýta auðlindina ekki að ráða mestu. Það á alltaf að greiða sanngjarnt og eðlilegt gjald fyrir afnot af náttúruauðlindum í eigu þjóðarinnar.

Frú forseti. Ég fæ kannski að byrja á því að koma því á framfæri að mér þykir það

Ég hef lesið í gegnum hana og get sagt fyrir mitt leyti að þar held ég að sé mýmargt sem muni koma að gagni til að við höldum áfram að stíga skref áfram. Þar eru líka önnur atriði sem ég tel að þurfi betri skoðunar við

Frú forseti. Hvað er til ráða? Hvað getum við gert til þess að tryggja sátt í samfélaginu um þá mikilvægu uppbyggingu sem á sér stað núna hvað varðar laxeldi? við ekki að byrja á því að láta þá greiða það sama fyrir aðganginn að auðlindinni okkar eins og þeir væru að greiða í Noregi, þá norsku herramenn sem hér hafa fengið að söðla undir sig aðstæður hér víðs vegar um landið og sérstaklega fyrir vestan? Við getum verið þakklát og verðum að átta okkur á því að það er mjög mikilvægt að við séum í sátt við þetta eldi þess að þetta er að gera alveg gríðarlega góða og uppbyggilega hluti fyrir brothættar og viðkvæmar byggðir fyrir vestan. Við vitum það. En spurningin er í rauninni: Hvað getum við gert í sátt? Ég vísaði hér í 15 ára gamalt markmiðsákvæði

nýja árganga þegar búið er að slátra úr kvíum þá eiga að líða x margir mánuðir, 6–8 mánuðir, þar til aftur er endurnýjað í kvíunum til að reyna einmitt að tryggja að búið sé að ræsta undir kvíunum og reyna að minnka allt sem heitir mengun og skaði náttúrunnar. Það hefur ekki verið gert. Við verðum líka að færa eftirlitið þangað sem starfsemin fer fram. Það er algjörlega galið að Matvælastofnun skuli alltaf vera með allt á sínu borði og sé í rauninni eins ömurlega

Frú forseti. Það er kominn tími til þess að við hættum að láta umhverfið og lífríkið líða fyrir gegndarlausa gróðastefnu Sjálfstæðismanna. Það er kominn tími til að stöðva allar leyfisveitingar fyrir nýtt sjókvíaeldi og taka alla löggjöf, reglugerðir og fjármögnun rannsóknareftirlits til gagngerrar skoðunar áður en nokkur ný leyfi verða gefin út. Ef gróðasjónarmiðin fá að ráða för mun sjókvíaeldið eyðileggja firðina okkar sem gegna mikilvægu hlutverki í lífríki sjávar, auk þess sem eldislax sem sleppur úr sjókvíum mun ganga af laxveiðiám okkar dauðum, allt í nafni þess að græða peninga með hraði. Eins og Ríkisendurskoðun hefur bent á er rannsóknum ábótavant sökum þess að Hafrannsóknastofnun skortir fé og allt eftirlit er í molum, enda eru eftirlitsaðilarnir einnig fjársveltir og þá skortir verkfæri til að refsa þeim sem brjóta reglur. Við skulum hafa það á hreinu að hér er um viljaverk að ræða. Ástandið er afleiðing pólitískrar stefnu. Það er nauðsynlegt að við stöldrum við og förum í gagngera naflaskoðun áður en eitt einasta aukatekið rekstrarleyfi fyrir sjókvíaeldi er veitt. Fórnarkostnaðurinn við að taka ekki næstu skref af varúð er einfaldlega of mikill til að við getum bara haldið áfram eins og ekkert hafi í skorist. Þessi málaflokkur, rétt eins og sjávarútvegurinn í heild sinni, hefur of lengi verið í höndum flokks sem styður við óhindraða gróðastarfsemi fárra einstaklinga og fyrirtækja sem í staðinn tryggja vænar upphæðir í kosningasjóði. Við verðum að stórefla rannsóknir á sviði fiskeldis og fiskveiða og tryggja alvörueftirlit með þessum auðlindum. Það krefst þess að endalaus niðurskurður Sjálfstæðisflokksins á fjármagni til eftirlitsaðila sé stöðvaður og við setjum umhverfið og lífríkið í fyrsta sæti í stað Mammons. Virðulegi forseti. Skýrsla Ríkisendurskoðunar um lagaframkvæmd, stjórnsýslu og eftirlit með sjókvíaeldi er mikilvægt plagg sem við alþingismenn þurfum að nýta. Undanfarið hafa margir bent á að úrbóta væri þörf, jafnt einstaklingar, fyrirtæki og sveitarfélög sem koma að sjókvíaeldi og í þingflokki Framsóknar hefur hv. þm. Halla Signý Kristjánsdóttir verið óþreytandi að vekja athygli á ýmsu því sem betur má fara varðandi umgjörð atvinnugreinarinnar. Skýrslan dregur einmitt þetta sama fram og bendir á tækifæri til úrbóta, bæði innan núverandi lagaramma og þörf fyrir lagabreytingar. Ómarkviss stjórnsýsla bitnar á atvinnuveginum og samfélögunum þar sem fiskeldi byggist nú upp. Margir opinberir aðilar koma að sjókvíaeldi, m.a. í gegnum strandsvæðaskipulag og hafnarsjóði sveitarfélaganna og að leyfisveitingum og eftirliti koma Matvælastofnun, Umhverfisstofnun, Skipulagsstofnun og Hafrannsóknastofnun. Greinin greiðir gjald í umhverfissjóð fiskeldis og gjald vegna fiskeldis í sjó sem ætlað er að standa undir ýmsum verkefnum tengdum greininni, auk leyfis- og eftirlitsgjalda. Það þarf að samhæfa vinnu milli þessara stofnana og stjórnsýslustiga. Það er mikilvægt að atvinnugreinin standi undir fjármögnun rannsókna sem nauðsynlegar eru vegna leyfisveitinga, vöktunar og eftirlits. Á sama hátt er nauðsynlegt að sé að þær stofnanir sem hafa hlutverki að sinna fái fjármagn til lögbundinna verkefna af þeim gjöldum sem greinin skilar til ríkissjóðs, svo sem vegna burðarþolsmats Hafró. Þjóð sem byggir tilveru sína á sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda verður bæði að tryggja fjármagn til rannsókna og vöktunar á áhrifum auðlindanýtingar hvers tíma (Forseti hringir.) en verður líka að halda stöðugt áfram að bæta þekkingu sína á náttúrunni óháð núverandi nýtingu. Það byggir undirstöðu til framtíðar.

Þingmenn verða þá að upplýsa hvort vilji þeirra stendur til þess að selja með varanlegum óafturkræfum hætti þau leyfi sem gefin eru út, eins og gert er þar, eða hvort menn vilja nálgast málin út frá því að gera tímabundna samninga; ég held að það sé 12–16 ára tímarammi sem verið er að vinna með.

skiluðu eldisfyrirtækin rétt um 800 milljónum í fiskeldisgjaldið, sem er auðlindagjaldið sem þar er innheimt, einhverjum par hundruðum milljóna í umhverfissjóð fiskeldis og síðan aflagjöldum til sveitarfélaga. Þegar útgefin leyfi sem nú þegar er búið að veita verða orðin fullnýtt verður fiskeldisgjaldið rétt um 3 milljarðar á ári miðað við núverandi verð á vörunni. Það er ekki boðlegt að við þingmenn stöndum hér og höldum því fram að það sé engin gjaldtaka af greininni. En ef menn vilja fara hina leiðina og selja leyfin með varanlegum óafturkræfum hætti þá verða menn að segja það. Þetta er algjört grundvallaratriði í umræðunni.

Frú forseti. Ég vil þakka öllum sem tóku þátt í umræðunni kærlega fyrir, hún hefur verið efnismikil og innihaldsrík og það er gott. Mig langar aðeins að ramma inn umgjörðina utan um þetta allt saman. Þetta eru 23 athugasemdir sem eru gerðar til ráðuneyta og stofnana, margar mjög alvarlegar um brotalamir, aðgerðaleysi, slælegt eftirlit, lélega stjórnsýslu, veika stjórnsýslu og hagsmunaárekstra. Þetta vekur auðvitað óþægileg hugrenningatengsl við aðra skýrslu sem kom út fyrir áratug þar sem einnig var talað um alvarlegar brotalamir, slælegt eftirlit, veika stjórnsýslu og hagsmunaárekstra. Það var rannsóknarskýrsla Alþingis um bankahrunið. Ég er ekkert að líkja þessu saman, bankahruninu og fiskeldinu, en það er auðvitað mjög óþægilegt að áratug síðar skulum við vera með í fanginu nákvæmlega sömu úrlausnarefni og komu fram í þeirri skýrslu þrátt fyrir öll fyrirheitin sem upp úr henni komu í almennri umræðu.

Inntakið í skýrslunni er algerlega það að á síðustu fimm til sex árum, þegar greinin hefur vaxið hvað mest, hefur mönnum algerlega mistekist að búa henni almennilega umgjörð. Undan þessu er ekkert hægt að komast. Við hljótum að gera þá kröfu til ríkisstjórnarinnar að hún kannist við ábyrgð sína og einhendi sér í þá vinnu að bæta úr. Undir eru auðvitað hagsmunir almennings. Það er búið að bera þá fyrir borð í þessu máli. Bæði fjárhagslegir hagsmunir, umhverfisvernd, hagsmunir sveitarfélaga og fyrirtækjanna sjálfra hafa verið fyrir borð bornir. Þetta er afleitt og ég vonast til þess að menn geri þar bragarbót. Að auki langar mig aðeins að nefna það að mér þykir sérkennilegt að sumir þingmenn veigri sér við að ræða efnisatriði skýrslunnar. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem skýrsla Ríkisendurskoðunar er rædd hér áður en stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hefur lokið umfjöllun um hana

Virðulegi forseti. Ég vil hér í lokin þakka fyrir góða og yfirgripsmikla umræðu. Hún verður ekki tæmd hér enda munu gefast fleiri tilefni til þess að ræða hana og ræða þessi mál. Ég vil árétta það vegna orða hv. þingmanns hér í lokin að ég hef ekki vikið mér undan því að fara yfir þessi mál allt frá árinu 2017

vikið mér undan því að nefna það af því að þetta er langt tímabil og við eigum að ræða það eins og það leggur sig. En eitt hefur þó ekki verið rætt hér í þessari yfirferð og það er mikilvægi uppbyggingar atvinnugreinar með ábyrgum hætti sem leggur sitt af mörkum til matvælaframleiðslu í heiminum þar sem við höfum einstaka stöðu og einstök tækifæri vegna aðgangs okkar að orku og hreinu vatni til að leggja okkar af mörkum af myndarskap. En til þess að við getum staðið undir nafni sem samfélag sem vill vera í fremstu röð þá þurfum við að gera betur að því er varðar sjálfbærnisjónarmiðin, að því er varðar umhverfissjónarmiðin, að því er varðar verðmæti og efnahagsleg og samfélagsleg sjónarmið og það er meiningin með því að óska eftir þessari skýrslu. Þar munum við þurfa líka í framhaldinu að tala um alla mögulega þætti fiskeldis og lagareldis, hvort sem er þang þróun sjókvía þar sem áhætta er lágmörkuð, möguleg uppbygging landeldis og möguleg uppbygging úthafseldis. Ég hlakka til, virðulegur forseti, að eiga þetta samtal hér við hv. Alþingi.